nastavljamo sa sjednicom i prelazimo na prvu točku dnevnog reda 1. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Sesvečana da uzme riječ. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Dakle, imamo prvo izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Dražena Bošnjakovića i početku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika Stjepana Kundića. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 4. sjednici održanoj 20. veljače 2008. godine pisani zahtjev zastupnika Dražena Bošnjakovića od 13. veljače 2008. kojom kojom je izvijestio povjerenstvo da je 31. siječnja 2008. godine imenovan na dužnost čije je obnašanje sukladno članku 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor nespojivo s dužnošću na koju je imenovan, te da stavlja zastupnički mandat u mirovanje. Kako je gospodin Bošnjaković izabran za zastupnika kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice u šestoj izbornoj jedinici Hrvatska demokratska zajednica je sukladno članku 12. stavku 1. zakona odredila da gospodin Stjepan Kumbić kao zamjenik zastupnika u navedenoj izbornoj jedinici započne obnašati zastupničku dužnost umjesto zastupnika Dražena Bošnjakovića. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata Dražena Bošnjakovića kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegovog zastupnika Stjepana Kundića. Sukladno rečenom, Mandatno-imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zastupnika. Dana 31. siječnja 2008. godine započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Dražena Bošnjakovića i zastupničku dužnost sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora dana 20. veljače 2008. počinje obnašati zamjenik zastupnika Stjepan Kundić. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje Odluku sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Tko je za? lijepa. Ima li netko protiv? Suzdržan? Nema. Damir (HDZ)** Slijedeće izvješće je o početku mirovanju zastupničkog mandata zastupnice Danice Hurse i početku zastupničkog mandata zamjenika zastupnice Željka Vincelja. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na četvrtoj sjednici održanoj 20. veljače 2008. godine pisani zahtjev za mirovanje zastupničkog mandata koji je sukladno članku 14. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Danica Hursa, zastupnica u Hrvatskom saboru aktom od 18. veljače 2008. godine. Kako je gospođa Hursa izabrana za zastupnicu kao kandidatkinja na listi Hrvatske narodne stranke liberalni demokrati u trećoj izbornoj jedinici Hrvatska narodna stranka liberalni demokrati je sukladno članku 12. stavku 1. zakona odredila da gospodin Željko Vincelj kao zamjenik zastupnika u navedenoj izbornoj jedinici započne obnašati zastupničku dužnost umjesto zastupnice Danice Hursa. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti, njezinog zamjenika Željka Vincelja. Sukladno rečenom Mandatno-imunitetno povjerenstvo nakon provedene jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika i to dana, dakle 19. veljače 2008. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnice Danice Hursa i zastupničku dužnost sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskog sabora dana 20. veljače 2008. godine počinje obnašati zamjenik zastupnika Željko Vincelj. Ispričavam se. Prethodno smo glasovali u pogledu zastupnika Stjepana Kundića koji je počeo obnašati zastupnički mandat namjesto Dražena Bošnjakovića i utvrđujem da je započelo započelo obnašanje zastupničkog mandata gospodina Stjepana Kundića i srdačno mu čestitam. Sada otvaram raspravu o izvješću u pogledu gospodina Željka Vincelja, odnosno zastupnice Danice Hursa. Ima li interesa za raspravu? Nema. Zaključujem raspravu i stavljam prijedlog Mandatno-imunitetskog povjerenstva na glasovanje. Tko je za? Hvala. Ima li netko protiv? Nema. Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je započelo obnašanje zamjenika zastupnika gospodina Željka Vincelja kao zastupnika Hrvatskog sabora i njemu srdačno čestitam. Sukladno članku 7., sukladno članku 7. 7. i 8. Poslovnika zastupnici Željko Vincelj, Stjepan Kundić i Branimir Glavaš nisu bili nazočni ili nisu započeli obnašati zastupnički mandat pri konstituirajućoj sjednici Hrvatskog sabora. Ja ću sada pročitati prisegu i molim zastupnike da ustanu i reknu, izgovore riječ “prisežem“ nakon mog ovog teksta. Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovani pravni poredak,

Čestitam zastupnicima na položenoj prisezi i želim uspjeh u obavljanju časne i odgovorne dužnosti zastupnika Hrvatskog sabora. Hvala